I još ćemo danas raspraviti: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, drugo čitanje, P.Z.E. br. 793.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 Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovane zastupnice i zastupnici. Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora uređuju se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobnog prava i obveze zakupodavca i zakupnika, te kupoprodaja poslovnog prostora koji je u vlasništvu RH ili županija, Grada Zagreba, jedinice lokalne i područne samouprave. Izmjene i dopune Zakona o kupoprodaji poslovnog prostora predlažu se radi usklađenja sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, te radi te radi omogućavanja cjelovitog uređenja zakupnih odnosa, evidentiranja zakupnih odnosa i posljedično redovitog prihodovanja po toj osnovi. Uređuju se uvjeti koje zakupnik mora ispuniti kako bi ostvario pravo na kupnju poslovnog prostora u vlasništvu RH, kriteriji po kojima iznimno sadašnji korisnik može kupiti prostor u kojem obavlja dopuštenu djelatnost, postupanje u slučaju propuštanja zakupodavca da dostavi zakupniku ponudu za sklapanje novog ugovora, postupanje prema korisnicima kojima je istekao ranije ugovoreni zakup, a kontinuirano ispunjavaju obaveze iz ugovora. U nastojanju da uredimo zakupne odnose prostora u vlasništvu RH propisujemo obvezu Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom kao nadležnom tijelu da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu, zakupnicima kojima je prestao ugovor o zakupu, a bili su u zakupu sa RH sa tijelima državne uprave, sa prijašnjim vlasnikom ili je riječ o prostoru na kojem je RH stekla vlasništvo primjenom Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ukoliko te osobe i dalje ispunjavaju obveze iz ugovora i ukoliko se ne vodi postupak za njihovo iseljenje. Razlika u odnosu na tekst prijedloga zakona je u propisivanju obveze Vlade RH da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona sa odredbama ovoga zakona uskladi uredbu o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu RH. Ujedno je u članku 2.konačnog prijedloga propisano da Državni ured za upravljanje državnom imovinom se obvezuje sastaviti popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje. Nije prihvaćen prijedlog Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu da se zakonski propiše obveza i rok do kojega će Državni ured za upravljanje državnom imovinom staviti u funkciju poslovne prostore odnosno druge nekretnine u vlasništvu RH. Naime, Naime, obveza raspolaganja imovinom RH propisana je Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, a rokovi spadaju u izvršavanje plana upravljanja tom imovinom i ovise o dovršenosti popisa raspoloživih poslovnih prostora, a koji je popis uvjet za objavu javnog natječaja za kupnju poslovnog prostora. Prijedlog Odbora za pravosuđe o zakonskom propisivanju obveznih klauzula ugovora o zakupu u svrhu olakšanja naplate zakupnine ili iseljenja iz poslovnog prostora nije prihvaćen jer i sadržaj ponude za sklapanje ugovora, a i sadržaj samog ugovora određuje zakupodavaca, tako da nema zapreke da on ugradi potrebna osiguranja. U raspravi u Hrvatskom saboru predloženo je omogućiti jedinice lokalne samouprave korekciju odnosno prilagodbu cijene tržišnim uvjetima u trenutku sklapanja novo ponuđenog ugovora. Prijedlog nije prihvaćen jer je propisan minimalni početni iznos zakupnine koja ne može biti manja od zakupnine koja je ponuđena sadašnjem zakupniku pod uvjetom da se u prostoru nastavlja obavljanje iste djelatnosti. S tim da se uvjeti i postupak natječaja određuju u skladu sa odlukom Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, županijske skupštine, Gradske skupštine grada Zagreba odnosno gradskog ili općinskog vijeća. Početna cijena za prodaju poslovnog prostora određena je prema tržišnim uvjetima što je propisano člankom 35.važećeg zakona. Prijedlog da se poslovni prostori u vlasništvu RH ponude na prodaju ponude na prodaju poduzetnicima, a da se do prodaje daju na upravljanje jedinicama lokalne samouprave uz priznavanje ulaganja nakon kojeg odbitka bi se ta zakupnina dijelila na ½ svakome kao i da se zakonom uredi da jedinice lokalne samouprave preuzmu brigu o prostoru dok se ona ne stavi u funkciju nije prihvaćen jer je jedan od ciljeva ovih izmjena da se cjelovito i transparentno upravlja državnom imovinom i to s jednog mjesta, dakle Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom a samim time da se onda relevantno i evidentira i redovito uprihodi prihod po ovoj osnovi. Prijedlog da se početna cijena određuje aktivitetom sudskog vještaka koju inače jedinice lokalne samouprave i država koriste u postupcima koji prethode natječaju također nije prihvaćen jer bi s jedne strane propisivanje takve obveze nametnulo dodatne troškove na teret proračuna propisivanje kriterija za utvrđivanje početne cijene dio su samoupravne ovlasti jedinica lokalne i područne i regionalne samouprave kao i ovlasti Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Konačno prijedlog da se zakonski zaštite čelnici jedinica lokalne samouprave od sumnje da su pogodovali kod korekcije cijene zakupa pri sklapanju ugovora o zakupu nije prihvaćen jer zaštita čelnika a pogotovo na način kao što je predloženo nije predmet ovog zakona. Dragica (SDP)** Hvala i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika kolege Grubišić, Kajin nisu prisutni kao i kolegica Vesna Škare-Ožbolt u ime njezinoga kluba. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Dragutin Lesar.

lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, gospođo zamjenice ministra. Prvo bih želio propitati ili vidjeti mogućnost u svezi članka 1. stavka 3. dakle ove izmjene i sugestije koja je došla iz Obrtničke komore u onom dijelu definiranja kod nuđenja novog ugovora osim ako taj prostor, taj poslovni prostor nije potreban za obavljanje njegove djelatnosti Hrvatska obrtnička komora je predložila da se to još jasnije precizira a ne u svrhu daljnjeg zakupa drugom zakupniku kako se ne bi ili bi se na minimum svela mogućnost zloupotrebe ne produženje ili ne nuđenja novog ugovora. Razumijem i njih što bi oni željeli postići jer na ovom području ako razgovaramo samo o poslovnom prostoru kao u kvadratima sigurno ćemo pogriješiti. Naime, postoje i oni u lokalnoj samoupravi koji određenom namjenom određenog poslovnog prostora itekako utječu ako hoćete od turističke ponude do oživljavanja ili održavanje života naročito u središtima gradova jer je i Hrvatska nažalost u situaciji da u središtima gradova imamo banke, štedionice, otkup zlata, kladionice i kafiće. A sve ostalo je iz središta grada počelo nestajati jer se uslužne i proizvodne djelatnosti nisu mogle nositi sa ovim sektorom. I tako da smo na pragu i onoga što Amerika ima da centar grada postaje mrtav nakon kraja radnog vremena. Da li ćemo ovim mi imati dovoljni manevarski prostor da ako grad odluči da središtu grada želi vratiti obrt različitih usluga koji je izgubljen ili koji bi obogatio kvalitetu života, upotpunio turističku ponudu ili će vrijediti jedno pravilo natječaj pa tko ponudi više taj će dobiti prostor? Ponekad u želji i u strahu, vjerojatno i od korupcije i od svega radimo i drugu štetu da isključivo količina novca određuje ono što će biti naši gradovi. To je bitno ne samo za gradove na moru, kod njih posebice, ali i na kontinentu gdje su i gradovi i mali gradovi poput Čakovca u centru postali ali doista gradovi duhova navečer jer je sve što je postojalo tako što je činilo srž jednog grada, dušu jednog grada nestalo i otišlo jer je zavladalo pravilo tko plati više. A najviše mogu platiti bankari, financijske usluge, osiguravajuća društva i takav biznis. I drugo, dodatak u članku 2. koji je nakon nakon prvog čitanja dodan da kada se radi o prodaji poslovnog prostora da će Vlada uredbom donijeti popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje. Ako se ne varam rekli ste u roku 30 dana izmjena uredbe a onda će Državni ured za upravljanje državnom imovinom dati popis tih prostora koji će biti predmet prodaje. Ja bih volio da je to tako ali ću vam pokušati dokazati neprovedivost takve odredbe. 17. prosinca prošle godine ponavljam, 17. prosinca prošle godine uputio sam pisano zastupničko pitanje Vladi a u kontekstu Strategije upravljanja državnom imovinom i očekivanje izvještaja o njenoj realizaciji pitanje koje glasi, koliko je poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske te kolika je njihova ukupna površina? Koliki broj poslovnih prostora u državnom vlasništvu koristi država? Dakle koji koristi država. Koliki broj poslovnih prostora u državnom vlasništvu je dan u najam? I na kraju koliki broj poslovnih prostora u državnom vlasništvu nije u funkciji, mrtav? Do današnjeg dana nisam dobio odgovor na to pitanje iz čega zaključujem da te podatke nema, ne postoje ti podaci ili DUDI još uvijek traži, zbraja, analizira podatke da bi vidjeli koliko je takvih prostora i po broju i po kvadraturi, koji su u najmu, koji su u korištenju države a koji su slobodni. Tako što se tih rokova i očekivanja tiče očito to neće biti ni za 3, ni za 6 mjeseci ako 6 mjeseci ne mogu dobiti odgovor na pitanje o brojnom stanju toga. Iz dopuna obrazloženja stanja vidio sam, citirat ću, da državne nekretnine imaju na upravljanje 958 poslovnih prostora. I sad navodite da je 74 novosklopljenih ugovora, 815 zatečenim s mjesečnom zakupninom iz ugovora iz ranijih perioda i da je 69 bespravnih korisnika. Od ovih 74 novosklopljenih ugovora 8 njih ne ispunjava obaveze zajma. Od onih 815 zatečenim ugovorima 281 ne ne plaća najam ili neredovito plaća najam, a za ovih 69 bespravnih korisnika nema podatka koliko njih plaća najam, a koliko ne plaća. sad ovi podaci upućuju 74 novih ugovora, 8 ne plaća, 815 zatečenih, 281 ne plaća i 69 bespravnih korisnika. Kako može bit 69 bespravnih korisnika? Ne razumijem bespravni korisnik. To možda neka pogreška, jel to netko nešto propustio učiniti ili ljudi koriste poslovni prostor bez ikakve pravne osnove. Ne vjerujem da državi treba 3 godine da riješi se takvog korisnika koji je bespravni korisnik. Da li se bespravnim korisnicima šalju fakture za najam? Ove podatke sam izdvojio i spomenuo svoje zastupničko pitanje samo u želji, a ovo je direktno i na Strategiju upravljanja državnom imovinom i zakon, da bez inventure stanja i popisa točnih podataka ni ovaj zakon do kraja neće moći biti u svojoj funkciji i da je on opet samo jedan od dokaza da zakon nije dovoljan da bi napravili reda. I po postojećim zakonima nije se smjelo doći do 69 bespravnih korisnika i po postojećim zakonima nije smjelo biti 281 plus 8, 289 korisnika koji ne plaćaju najamninu. Ako sam dakle dobro razumio predloženu doradu članka 2. i nadam se da će i ovaj zakon potaknuti Vladu da konačno odgovori na moje pitanje da vidimo koliko poslovnih prostora, u kojem statusu u ovom trenutku zapravo Hrvatska ima. Zahvaljujem. Kolega Lesar, slažem se s vama, želim i ja vjerovati jednako kao i vi da je moguće doznat te sve podatke vezano i za broj prostora i za korisnike u roku od mjesec dana, ali isto sam skeptičan jednako kao i vi. o čemu ste govorili, pitanje koje ste otvorili je pitanje je li isključivo cijena odnosno visina ponuđenog novca ta koja treba diktirati natječaju po pitanju zakupa poslovnih prostora. Pogotovo ste tu istaknuli dvojbu vezano za primorske gradove i općenito za turistička mjesta itd. i tu se slažem s vama. Mislim da taj kriterij koji je nažalost do sada bio jedini kriterij da je upropastio brojna središta. Evo ja ću vam reći samo primjer Dubrovnika. Dubrovnik je upropašten zato što mu se nije dopustilo da se poštuju neke prijašnje odredbe koje su bile na snazi, a odnosile su se na upravljanje gradom koji su točno definirali u najužem centru koje vrste usluga i kakve vrste roba su mogli prodavati u pojedinim prodavaonicama. Nažalost, nismo uspeli zakonskim okvirom poduprijeti dalje takvu vrstu podređivanja, što će se događati u tim prostorima pa je onda nažalost cijena postala jedini i glavni kriterij pri odabiru onih koji su ulazili u zakup tih prostora. Tako da danas imamo, činjenica je da u gradu Dubrovniku imamo preko 100 suvenirnica kineske robe. Tko zarađuje? Kinezi i vlasnici tih koji uzimaju ogromne marže, a upropaštavaju jedan grad koji je imao nekad svoju dušu, koji danas više nema ni obrtnika, nema više, dakle nema onih pravih sadržaja koji su taj grad napravili gradom, koji je zapravo tom gradu udahnio život. U tom smislu mislimo da treba promislit je li cijena … na koji drugi način zapravo izaći u susret da

i ako tako nastavimo doista će, to ja zovem zapravo duša grada, to su bile duše grada. I nadmetanje isključivo sa cijenom u potpunosti smo uništili one koji su imali vizije razvoja grada, razvoja 20, 30, 50 godina unaprijed i znali što bi otprilike željeli, u kom smjeru bi se grad trebao razvijati, gdje će biti zona trgovačkih centara, gdje suvenirnica, gdje ćemo imat ono što je, sada se to vidi … cijenjeno naročito u smislu razvoja turizma, naša povijest, tradicija, kultura, obrtništvo, zanatstvo koje je pokleklo pod pritiskom cjenovnog nadmetanja. Ja razumijem i lokalne čelnike da je ovo najlakša pozicija samo cijena jer te nitko neće sumnjičit da si dobio mito, međutim ako to na nivou države prihvatimo kao generalnu politiku onda doista ćemo bit u situaciji gradovima oduzeti tu dušu, taj šarm, tu suštinu pa čak i posebnost koju su neki gradovi time razvijali i pretvorit ćemo ih u ne samo suvenirnice.

u poslovnom prostoru bilo da je državno vlasništvo ili jedinice lokalne samouprave i kako to dugo treba vlasniku, tj. državi jedinice lokalne samouprave da iseli takvu osobu bilo da je pravna ili fizička. Na žalost, vaše pitanje odnosno ili na sreću otvara daleko šire područje i ne samo, ne zadire samo u ovaj prijedlog zakona nego i jedan što se tiče urednosti plaćanja i našeg pravosudnog sustava. Primjerice u Engleskoj upravo u pogledu najma i zakupa rješava sud poseban koji je ustanovljen za to u dva ročišta. Prvo pripremno je da se mirno riješi spor između zakupodavca i zakupoprimca. Do sljedećeg je ako se može riješiti, ako ne do sljedećeg izvoli podastrijeti dokaze da si platio najamninu i zakup i gotovo je. Kod nas takve na žalost parnice imaju drugostupanjsku, negdje gdje je veća vrijednost spora su se nagomilali zakup čak može ići do Vrhovnog suda ja mislim da kad budemo radili izmjene Zakona o parničnom postupku koji smo toliko unaprijedili moramo voditi računa i o ovome. Dragutin Lesar, odgovor na repliku. Vjerojatno jedan od razloga što imamo i često da se takve, kad se presuda donese pa se onda vraćaju ponovno prvom sudu na odlučivanje. Ali istovremeno kako to da u parničnom postupku tako brzo dolazi do rješenja o deložaciji iz stanova dužnika po kreditima. To je nevjerojatno kako su hrvatski sudovi sudovi ekspeditivni kad treba deložirati nekoga tko nije platio šest rata kredita, ali nekoga deložirati iz državnog poslovnog prostora tri godine sudskog postupka. To je naprosto neprihvatljivo. Ja se s vama slažem ako postoje modaliteti i tu napraviti reda. To je u interesu i onih koji bi legalno ušli u te prostore, koristili, plaćali najam i sve ostalo. I drugo poruka da se kršenje zakona neće tolerirati. Ali mene izjeda to da isti sustav, dakle isti pravosudni sustav s istim zakonima, istim sucima kod jednih nađu načina da traje dugo, kod drugih po kratkom postupku. Očito pravda nije jednaka za sve, zato se ljutim na to jer očito se selektivno primjenjuju zakoni. Pa ako čak i država ne može ništa napraviti zamislite onda tu bespomoćnost običnog čovjeka kad mu netko uđe bespravno u objekat. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Igor Kolman. Zahvaljujem poštovana predsjednice Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici, cijenjena zastupnice ministra. Ovo je jedna od onih tema s kojima barem iz mog iskustva nam se građani relativno često obraćaju moleći za pomoć ili barem za savjet ili barem za sastanak s nekim ili barem nešto što bi im moglo dati malo nade i malo nazrijeti neko rješenje u nesigurnosti u kojoj su se našli. Nevjerojatna je zapravo kombinacija okolnosti u kojima se ljudi nalaze. Jedni imaju problema zbog sporova između jedinice lokalne samouprave i države oko nadležnosti oko vlasništva pa su tu bili povrati pa su tu bili razno razni neadekvatni ugovori ili nepostojeći ugovori ili ugovori koji su odavno istekli. Pa onda ljudi su ulagali u te prostore, pa jel' se to ulaganje priznaje, jel' se ne priznaje, jel' se treba priznati, jel' se ne treba uopće priznati i onda je još na sve to došla i gospodarska kriza. Cijene najma su ljudima postale previsoke, obaveze nisu mogli ispunjavati. Onda se postavlja pitanje šta ćete, ako ih bacite van onda šta imat ćete prazan prostor, a recimo čovjek unutra 10, 15, 20 godina. A s druge strane on ne plaća najam ili ne plaća pore, ne možete ga. Dakle, cijeli jedan niz razno raznih okolnosti koje su se tu pojavile i ovaj zakon u tom smislu mi smatramo u HNS-u korakom u dobrom smjeru. Jedna od tih stvari je da zakupodavac mora zakupniku ponuditi novi ugovor ako ovaj ispunjava svoje obaveze s time da postoji ta mogućnost i dobro je da ta mogućnost postoji. Ja se slažem da je dobro da mogućnost postoji da se to može i ne dogoditi ako je poslovni prostor potreban zakupodavcu za vlastitu djelatnost, ali se mogu složiti načelno sa primjedbom koju je rekao kolega Lesar da bi možda, nemam rješenje odmah da velim, ali možda bi trebalo to malo precizirati jer ta odredba zaista otvara neku vrstu opet strahovito puno čini mi se prostora za vlastitu procjenu i za arbitrarno rješenje. Ali velim nemam ideju kako bi to trebalo glasiti. Dakle, ne velim da je moguće, samo mi se čini da treba to imati na umu. Ali dobro je da ta odredba stoji u zakonu. To uopće je izvan spora da zakupodavac mora imati mogućnost da ne produži ugovor jer se okolnosti u međuvremenu mijenjaju i promijenile su se. Jer to bi onda zapravo bilo pitanje da li je onda uopće više taj zakupodavac vlasnik svog prostora ako on obavezno svakome mora ponuditi bez natječaja produženje ugovora. Ono što je također važno i što nas ljudi često pitaju je ta mogućnost otkupa prostora. To se ovdje regulira i ja vas molim zaista da se ta uredba donese što je prije moguće. I zakon veli da će u roku od 30 dana na temelju tog DUDI-evog popisa se ponuditi ugovori i to je jako dobro. Ja se nadam da su u krivu oni koji sumnjaju u mogućnost da se to zaista dogodi, vidjet ćemo, rokovi su vrlo kratki. Ali bilo bi dobro da se to zaista uspije realizirati, da se to zaista dogodi, jer ima jako puno ljudi koji su u tim prostorima koji već dugo žive u neizvjesnosti, a to onda ubija i obrtnike i poduzetnike i male tvrtke i velike tvrtke pogotovo u vremenu krize kad je ta neizvjesnost onda zaista frustrirajuća i ljudi i ono malo što bi možda unapređivali, ono malo što bi možda ulagali, ono malo što bi se možda oslobodili ako im visi nad glavom uopće je pitanje da li će sutra biti u svom prostoru u kojem su neki godinama i desetljećima onda zaista nije ni čudo da se ni na to malo ne odlučuju i tu neizvjesnost treba presjeći. I u tom smislu ovaj zakon mi HNS podržavamo i on je svakako korak u dobrom smjeru. Ono što želim, prije nego što završim, naglasiti je da u toj šumi raznih situacija u kojoj su se ljudi našli, to su zaista razne kombinacije elemenata koje su se u raznim slučajevima dogodile, ima još uvijek mnogo situacija koje ovaj zakon ne rješava. To ne govori ništa loše o ovom zakonu ali sigurno je da ovaj zakon neće biti dovoljno da se cijela ta priča sa prostorima i imovinom do kraja razmrsi i do kraja riješi. I drugo pitanje je ono načelno pitanje, a to je treba li i u kojoj mjeri država uopće biti vlasnik i rentijer. To naravno nije pitanje na koje ovaj zakon uopće pretendira da odgovori ali mi u HNS-u moram to reći smatramo načelno da država ne treba biti vlasnik i ne treba biti rentijer, odnosno U sklopu toga i jednim dijelom povezano s time mi smo pustili u proceduru i nadam se da će uskoro se i pojaviti naš prijedlog zakona u kojem bi uz određene uvjete država mogla i trebala poslovne prostore prepustiti jedinicama lokalne samouprave. Spominjem to u kontekstu ove priče da bi jedinice lokalne samouprave možda mogle i bolje u nekim situacijama definirati što su prioriteti, što su potrebe, što je ono na koji način bi se prostori mogli U svakom slučaju mi podržavamo ovaj zakon, ponavljam, mislimo da je on korak u dobrom smjeru i uz ovih nekoliko vrlo općih napomena nadamo se da će i u roku od 30 dana ta uredba biti donesena i taj DUUDI-jev popis konačno se zaista pojaviti i stvar krenuti i operativno. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Tomislav Klarić.

Poštovana potpredsjednice Sabora, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Evo imamo drugo čitanje zakona o kojem smo raspravljali nedavno i koje smo prihvatili uz nadu da će kroz tu raspravu i biti uvažene neke od činjenica koje su se raspredale ovdje za ovom govornicom. često se ponavlja, evo i u prethodnim raspravama, spominju jedinice lokalne samouprave a spominje se i imovina u vlasništvu ili države ili jedinica lokalne samouprave. Ono što je u raspravi bilo istaknuto, a nije prihvaćeno, odnosi se na zakup i kupoprodaju poslovnog prostora gdje smo sugerirali da se omogući jedinicama lokalne samouprave korekcija, odnosno prilagodba cijena trenutnim uvjetima. To nismo govorili ovdje bez razloga, taj prijedlog je odbijen, čini mi se da je i gospodin Linić govorio na tu temu. Dakle, okolnosti od prije 5 ili ne znam koliko godina kad su sklopljeni određeni ugovori su se drastično promijenili. Imamo sad situaciju, pogledajmo bilo koji grad u RH, evo primjer naše Rijeke dolje u Primorsko-goranskoj županiji, gdje je ogroman broj poslovnih prostora zatvoren, na izlozima su ljepljive trake iz jednostavnog razloga jer obrtnici i oni koji su se nalazili u tom prostoru nisu mogli podmirivati tolike cijene zakupnina, a nije bilo modela pa čak ni ovaj prijedlog zakona ne omogućava da se naprave korekcije cijena. Ovdje smo govorili isto tako i sugerirali da ne ograničavate taj rok na 5 godina. Spominjali smo 10 godina, 5 ili pustiti jedinicama lokalne samouprave barem u onom dijelu imovine kojom oni upravljaju i s kojom sklapaju ugovore da same prema situaciji na terenu odnosno potrebama gospodarstva odlučuju o tom pitanju. Ovdje imamo i amandmane, nisam čuo da ste se dotaknuli, a koji su bili poslani ministru gospodinu Miljeniću od Udruge gradova gdje su predstavnici jedinica lokalne samouprave odnosno gradova točno decidirano krenuli u smjeru onom koji imamo na terenu svi praktički identične probleme. Imamo situaciju da jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine raspolažu sa prostorima u svom ili u državnom vlasništvu i da imaju nebrojeni broj udruga na svom terenu i sad prema ovom modelu koji je uveden budući da se svi smatraju poslovnim prostorima dolazimo u apsurdne situacije da udruge građana koje se financiraju isključivo ili najvećim dijelom iz proračuna jedinica lokalne samouprave moraju od tih sredstava koje dobiju od grada ili općine vraćati opet kroz najam tog prostora gradu ili općini. Udruga gradova je ovdje prihvatila sve ove izmjene i praktički zakon pozdravila u onom smislu koji je bio donesen, međutim u ovom dijelu se postavlja pitanje i zakupnine tih prostora vezano za Zakon o PDV-u gdje se na zakupninu prostora i na dotadašnje ugovore mora obračunavati i PDV pa su te cijene zakupa poslovnih prostora daleko poskupile, odnosno poskupile za tih 25% ili su se gradovi i općine morali odreći i smanjiti najamninu tih prostora za tih 25% kako bi omogućili tim obrtnicima ili zakupcima s tih prostora da dalje po istoj cijeni koju su ugovorili prethodno nastave plaćati najam. Ovdje ste odbili i prijedlog da se omogući jedinicama lokalne samouprave da naprave trenutnu procjenu prilikom sklapanja ugovora. U ovoj situaciji, u ovom vremenu u kojem smo sad kad već moramo pisati nove ugovore na način da se procjeni od strane sudskog vještaka. To ste odbili i obrazloženje zbog čega je odbijen taj amandman iz razloga da će procjenitelj, odnosno troškovi procjenitelja opet pasti na teret proračuna jedinice lokalne samouprave ili države. To jednostavno ne drži vodu naprosto iz razloga jer uvijek kad takvo nešto se radi u gradovima ili općinama procjena zemljišta ili vrijednost određenog ugovora uvijek se ugovara, odnosno taj dio troškova troškova plaća onaj s kojim se sklapa ugovor dakle ne jedinica lokalne samouprave iako prethodno plati jedinica lokalne samouprave. Mi možemo u onom djelu pozdravit ovaj zakon jer je on naprosto bio nasušna potreba. DUUDI smo osnivali čini mi se 2013.godine, 2015.godina u onom djelu u važećem zakonu još uvijek se ponavlja Agencija za upravljanje državnom imovinom. Ovdje ste napisali u obrazloženju jednu rečenicu koja doista bode u oči kad razgovaramo i čitavo vrijeme sve stranke, sve političke opcije, svi na izborima govorimo o nekakvoj decentralizaciji, ovdje ste u toj rečenici napisali upravo ono što svih nas bode na terenu upravljanje državnog imovinom s jednog mjesta. Ja vas molim, svakoga od vas nakon što se ugasila Agencija za upravljanje državnom imovinom osnovao DUUDI, preselila se tamo u nove prostore ovdje nedaleko od nas u kakvim uvjetima ti ljudi rade a pokrivaju čitavu Hrvatsku? To sam već jednom ovdje u Saboru i govorio. Dakle, velik broj ljudi je otišao iz AUDI-a naprosto iz razloga jer su otišli na bolje pozicije. U DUUDI-u su ostali referenti koji imaju povećani broj predmeta. Da bi apsurd bio veći oni predmeti koji su svojedobno jedinice lokalne samouprave dostavljale Agenciji za upravljanje državnom imovinom osnivanjem DUUDI-a stavljene su ad acta da ne kažem da su mnogi od njih i zagubljeni. I to je jednostavno ogroman problem koji je na ovakav način kako je tu formulirano da se naprosto

svaki prostor prazan državi ne znači apsolutno ništa, niti jedinici lokalne samouprave niti gradu. Pa čak i da se da za simboličnu jednu kunu ukoliko će unutra u tom prostoru radit dvoje, troje ili jedna osoba već smo smanjili taj broj nezaposlenih za jednu osobu, a u ovakvom stanju u kakvom je ta imovina koju nitko ne održava, koja se urušava imamo primjer u Dragi vojarne u neposrednoj blizini Grada Rijeke gdje su urušeni krovovi, zaraslo sve u drveće i travu umjesto da se da Gradu Rijeci da sa tim prostorom, da ga osposobi, da ga stavi u funkciju taj prostor i dalje zjapi gore prazan. I imao nebrojeno takvih prostora u RH i sumnjam da će se ubrzo moći napraviti registar sve te imovine na ovaj način kako se ovdje odrađuje. Dakle, mi možemo prihvatiti kao klub ovakav prijedlog zakona naprosto iz razloga jer postojeći zakon uopće ne drži vodu ni po samoj nomotehnici. Vezano za nove zakone koji su doneseni i nove agencije koje su osnovane a u starom se spominju agencije koje su novo osnovane. Međutim, ima kod nas dolje u primorju jedna narodna poslovica "Dajte narodu dite, dajte materi dite." I mislim da u svim promišljanjima kad se radi upravo o ovim stvarima treba razmišljati na taj način. Nije istina i nije točno, izjavljuje ili ko god piše u medijima da jedinice lokalne samouprave ne znaju upravljat s tom imovinom jer je upravo suprotna situacija. Gdje god gradovi i općine bilo u Slavoniji, Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru ili bilo gdje drugdje dobiju taj prostor na upravljanje oni itekako vode brigu o tom prostoru. Nažalost mnogi od njih nemaju sredstava da ga stave u funkciju ili traže investitore. Međutim, ništa mu gore nije ukoliko s njim upravlja jedinica lokalne samouprave ili država na ovaj način kako sad trenutno upravlja. I ovo nema veze niti sa politikom HDZ-a, SDP-a, HNS-a ili bilo koje stranke, ovo ima veze isključivo sa zdravim razumom i onim što se događa na terenu. Dakle, imao ogromno bogatstvo u rukama, imamo ogromno bogatstvo u objektima koji se nalaze diljem RH koji su u državnom vlasništvu, mnogi od njih u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ali su u postupku prebacivanja na RH iz ne znam kojih razloga. Mnogi od tih objekata koje gradovi i općine imaju sklopljene ugovore za najam su u povratu nacionalizirane imovine od strane jugokomunističke vladavine. I tu se postavlja pitanje tko će obeštetiti te ljude odnosno do kad će i na koji način ti ugovori moći egzistirat kad sudska presuda da se takav objekt vrati? Imamo nebrojenih primjera koji govore upravo o tome. Dakle, ono o čemu sam govorio i u prvom čitanju, ovo o čemu govorim i sad, jednostavno jednostavno treba pojednostavnit cijelu proceduru jer na ovakav način svi ti prostori ostaju nam neuporabljivi. Ja vas molim da svakako sagledate ove amandmane koje vam je udruga gradova dostavila, nema potrebe da ih ovdje čitam, međutim oni su su toliko jednostavni i mislim da vrlo lako mogu biti prihvatljivi, taksativno su navedeni, radi se u biti o jednom amandmanu koji se upravo odnosi na ovo o čemu sam maloprije govorio. O problemu državne imovine, mislim da više-manje svi dobro znamo, svi dobro znamo u kakvom je ono stanju ali i dobro znamo da svi ti prostori zlata vrijede a najviše vrijede ako u njih dođe naš čovjek, mlada osoba koja ne znam gdje traži posao, u tom prostoru dobije svoje zaposlenje, osigura si egzistenciju a sam najam, zakup, cijena koju će ostvariti niti država ili jedinica lokalne samouprave toliko je manje važno jer se proračun puni puno više iz drugih izvora. Ono o čemu svjedočim praktički svakodnevno, a što se odnosi na cijenu i naš nekakav ajmo reći rad. Vi ste tu spomenuli ili je netko ovdje govorio da se zaštite čelnici jedinica lokalne samouprave. Smisao svih tih rasprava ovdje nije bilo da se nekom čelniku jedinice lokalne samouprave dozvoli da radi bilo što, ali ono što se trenutno događa da se ne donose odluke naprosto iz razloga nebrojenih istraga anonimnih prijava i ne znam čega sve ne što stvara grč prilikom donošenja odluke, onda se one prolongiraju i jednostavno se ili ne donesu ili se zakasne, a investitori nisu ti koji čekaju. Dakle, cijena zemljišta ili cijena poslovnog prostora to je pitanje koje se rješava jednokratno, a ono o čemu treba promišljati što povratno to znači za državu, za jedinice lokalne samouprave, gradove, općine i što to u konačnici, a što je najbitnije od svega znači za naše

Ako taj prostor i za manji iznos ide u nekakvu funkciju onda su daleko, daleko veći i stalni prihodi i u proračunu jedinica lokalne samouprave i u i u državni proračun s kojim se dalje može sve to razvijati. Evo ja mislim da sam bio, pokušao sam biti jednostavan, jasan u onom dijelu koji smo predlagali i više nas kroz raspravu ne vezano za klubove i ovaj dio koji se odnosi na prijedlog Udruge gradova, a konkretno za iznajmljivanje takvih prostora u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ili države udrugama koje djeluju na prostoru tih jedinica lokalne samouprave. Hvala. Hvala vam lijepo. Uvaženi kolega Klarić, govorili ste u svojoj raspravi zaista dobro i dotaknuli ste dosta toga. Ja bih vam htjela reći i ono za što bi se ja založila kada se radi o poslovnim prostorima koji su u zakupnu, a koji su u rukama države,dakle radi se o obrtnicima ja ću sada reći u gradu Zagrebu, ali to se odnosi i na obrtnike u cijeloj Hrvatske. Obrtništvo činjenica je propada, obrtnici više ne mogu plaćati sve svoje dažbine koje trebaju, a ponajmanje ne mogu plaćati visoke zakupe poslovnih prostora. Zatvaraju svoje radnje i nestaje cijeli jedan niz tradicijskih obrta. U gradu Zagrebu više nemate poznatih urara, nemate više poznatih obućara. Ima mislim jedan kišobranar, zatvorili su se poznati krojači, ali zato se je otvorilo niz pekarnica, otvorile su se zalagaonice zlata, srebra, otkupljivači toga. Drugi dio kroz Ilicu ali i dalje je zatvoren. je mišljenje da bi se obrtnicima na način ovo što ste vi spomenuli makar za jednu kunu, a i snizilo im se ako imaju zakup, snizio zakup ako oni zapošljavaju još jednoga uz sebe ili dvoje to bi bio veliki pokretač, a puno bi se pomoglo obrtnicima. Oni su moram reći najugroženija skupina pogotovo tih starih tradicijskih obrta, najugroženija skupina sada u Hrvatskoj i spadaju u red najsiromašnijih ljudi koji ne mogu više kraj sa krajem. Tomislav Klarić, odgovor na repliku. predlagali da se prilikom sklapanja novog ugovora omogući sklapanje novog ugovora sa cijenom primijenjenom u tom trenutku tržišnim uvjetima. ovdje su u obrazloženju taj prijedlog odbili iz razloga da cijena ne može biti manja nego što je prethodna zakupnina, je stvar nekakve procjene, ali cijena stvar i nekakve studije odnosno opravdanosti nečega. Ako je opravdano da se u nekom prostoru zadrži obrt, ako je opravdano da u tom prostoru radi nekoliko zaposlenika, ljudi koji ostvaruju prihod onda je opravdano da mu se na neki način olakša, omogući da ostane i dalje u tom prostoru da u ovim teškim vremenima kroz drugačiji model radi. Prekratak je rok od pet godina to vam opet ponavljam jer tko god uđe u ovakve prostore kakvi jesu u vlasništvu gradova ili općina u njih treba i dalje ulagati. A onda se postavlja pitanje i sklapanja ugovora kojim je i priznavanje troškova ulaganja u uređenje takvog jednog prostora. I onda taj rok od pet godina prođe i onda se postavlja pitanje tko je uložio u taj prostor. Čekaj malo zašto sam ja tu uložio da budem unutra samo pet godina ili prostor prodati ili ne prodati. Ovdje je rečeno da ovaj zakon razrjeđuje i kriterije na osnovu kojih će se takvi prostori moći prodati obrtniku koji je. od kriterija je ovdje samo navedeno ukoliko je uredno podmirivao svoje obveze, nikakvih drugih kriterija ovdje nema, osim da će Vlada nekakvom svojom uredbom dalje to razraditi. Dakle, širimo priču, nabrajamo nekakve razloge nečega što je u stvarnosti iracionalno često jer svaki posao ima svoje nekakve zakonitosti i datost u određenom trenutku kojem se moramo prilagođavati svi mi. Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Klariću sve što ste rekli rekao bih onako jednostavnim rječnikom potpisujem. Mi ljudi koji dolazimo i koji su obnašali dužnost u jedinice lokalne samouprave svjedoci smo kako državna imovina doista danas nema pravoga vlasnika. Svaka čast DUDI-u, svaka čast predsjedniku, ali DUDI je danas osiromašen. Nema prije svega ljudi koji su nekada bili stručni ljudi koji bi danas znali upravljati državnom imovinom. Mi, a ljudi pogotovo u Hrvatskoj nisu ni svjesni da DUDI ni ne zna što ima u vlasništvu, da ne zna sa čime raspolaže i da dan danas nemaju vrijednost svoje imovine jer ne znaju točan popis parcela s kojima uopće raspolažu. Pa kada to razgovarate sa običnim čovjekom on se pita zar je to moguće. Ma nije to samo za vrijeme SDP-ove vlasti, to je vrijeme 20 godina otkada imamo svoju državu. Ne razumijem i ne znam zašto upravo i ova Vlada danas neda za pravo da upravo jedinice lokalne samouprave svako na svome području upravljaju sa državnom imovinom jer će upravo načelnici i gradonačelnici i župani biti najbolji vlasnici jer znaju kako to raditi. Ova država, pogotovo ova Vlada nema veze sa time. I oni jednostavno nisu u stanju raspolagati državnom imovinom koja ima toliku vrijednost u milijardama kuna se ona zbraja a kamoli da smo napravili popis imovine pa da smo prodali ono što nam ne treba, pa da smo na taj način smanjivali javni dug i deficit nego mi se bavimo prodajom autocesta, mi se bavimo prodajom imovine koju bi svatko živ poželio a ono što imamo u svome vlasništvu ne znamo biti gospodari. A načelnici i gradonačelnici na najbolji način znaju kako bi sa time gospodarili samo nemaju prilike.

Grad privlači investitora, gradimo infrastrukturu i prodaje mu, prilagođava svoju cijenu kod vas u Pleternici, ne znam 1 euro, kod mene 50 eura ali u svakom slučaju taj dio cijene i može krenuti u realizaciju svoje investicije što se grada tiče odmah. Što se tiče DUDI-a i države, znate koliko mu treba. A ja ću vam dati velik broj tih primjera gdje traži se zemljište i to nije krivica samo ove Vlade, i to nije krivica samo DUDI-a nego i AUDI-a dok je bio. Dakle po 2, 3 godine smo rješavali par kvadrata, koji investitor čeka? Koji investitor će tako nešto čekati 2, 3 godine? Investitor traži sada i odmah. Toga smo svi svjedoci koji smo iole jedanput razgovarali, pregovarali s njima a hvala Bogu imamo iskustva ogromnih vezano upravo za takve stvari. Dakle ne može se čekati. Jednostavno se ne može čekati a situacija je u DUDI-u takva. Ja vas pozivam stvarno odite dolje u Demetrovu, ne možete liftom ići jer postoji opasnost da će zaštekati, idite po stepenicama i gledajte u kakvim uvjetima ti ljudi rade i koliko ih ima. I koliko manje ih ima u odnosu na ono što je bilo u AUDI-u. I kako oni mogu rješavati ove stvari koje danas propisujemo zakonom koji ćemo donijeti. I to su stvari zbog kojih se ne razvija niti gospodarstvo, zbog kojih se ne otvaraju radna mjesta, zbog kojih nema investicija u ovoj državi. Velikim dijelom je to jedna krivnja i neće da se sluša uporno ljude sa terena koji rade taj posao, fizički ga odrađuju. Investicije se pokreću u malim sredinama. Investicije, svaka investicija, svako radno mjesto kada saberete 548 gradova i općina neka svaki u jednoj godini napravi samo jednu investiciju to je 548 investicija. Ako nema partnera u državi onda tih investicija jednostavno neće biti. Hvala vam poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona držeći prije svega da će se ovim Izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora unaprijediti raspolaganje vlasništva poslovnih prostora koje ima država i jedinice lokalne samouprave. Slažem se sa svim ovim dobrim prijedlozima koje su moji prethodnici sada izgovorili i o različitim razmišljanjima stajaći na stajalištu, pa tako i ja govoreći u ime kluba SDP-a da vlasništvo prije svega obvezuje i da vlasništvo dakle nekretnine, pogotovo poslovni prostor koji stoji neiskorišten, zaključan, on je mrtvi kapital, on je šteta, bilo da se radi za državu ili za jedinice lokalne samouprave. Šteta je dvostruka prije svega za samu državu koja mora plaćati i održavanje određene režije, komunalije a s druge strane ona izmakla dobit koja se upravo davanjem tih prostora može ostvariti na onaj način koji je govorio upravo prije mene kolega Klarić. Međutim, neke replike i neka druga razmišljanja koja govore da se ova Vlada neodgovorno ponaša prema državnom vlasništvu pa čak i prema vlasništvu jedinica lokalne samouprave vrijedi im odgovoriti i podsjetiti iako mi to nije bila prvotna namjera nego da se samo koncentriram na sadašnje izmjene. Međutim, kako je došlo uopće do Zakona o upravljanju raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske? Kako je došlo do osnivanja agencije, odnosno sada DUDI-a? I tko je uopće raspolagao imovinom? Imali smo ured koji je osnovan 2000. godine, do tada se nije raspolagalo državnom imovinom niti se o tome itko brinuo. 2001. godine zatekla sam djelatnicu, odnosno ne djelatnicu nego ondašnju šeficu tog Ureda za upravljanje državnom imovinom kako s olovkom i papirom ide i traži državnu imovinu i popisuje je jer do tada nije bilo nikakvog popisa. A zašto nije bilo? Ne zbog lijenosti nego zbog toga kolegice i kolege pa se podsjetimo kako se upravljalo državnom imovinom. Recimo stanovima koji su u i danas u vlasništvu, jedan dio samo, jer je osiromašen taj fond u vlasništvu Republike Hrvatske koji služi za razne dužnosnike koji dođu, koji su dužnosnici, koji po zakonu i po uredbama imaju pravo na korištenje toga stana. Šta se događalo onda? Tako su određeni dužnosnici, neću uopće govoriti čija pripadnost stranci, jer to je suvišno svakom pametnom čovjeku, otkupljivali su taj stan. Dakle ne stanove u kojima je postojalo stanarsko pravo nego useli kao državni dužnosnik i za 2 godine ili godinu dana ili 6 mjeseci ga otkupi. Ako vas zanima, ja ću vam dati imena i prezimena ali to vi bolje znate Eto toliko, tako se upravljalo državnom imovinom. Jednako tako i sa imovinom jedinica lokalne samouprave. Zna se točno koji su mogli ulaziti u takve prostore. Međutim budimo realni, ima neodgovornih jedinica lokalne samouprave, ima puno odgovornih. I te daleke sada 2000. još ću samo reći da se kapom i šakom davala državna imovina na raspolaganje i u vlasništvo jedinica lokalne samouprave, ne samo na raspolaganje nego u vlasništvo jer je to bio teret za državu dat ćemo jedinicama lokalne samouprave. Treba za škole, treba za čitav niz aktivnosti koje služe građanima. Poštena namjera i mnoge jedinice lokalne samouprave su to i učinile. Uzele te prostore i osposobile ih za namjenu za udobniji život vlastitih građana, za potrebe svojih građana. Ali neki to nisu učinili nego su ih prodali. Prodali su, kao da država nije znala to prodati. Prema tome, imamo odgovornog ali imamo puno i neodgovornog ponašanja i zato upravo ovaj prijedlog zakona. I ja vjerujem da je ovaj dobar način da upravo s jednog mjesta, da se sav taj nered sredi i da se otvore jedinstveni kriteriji upravo za korištenje tog prostora. Slažem se sa svima onima i tu bi trebalo vidjeti, ja vjerujem da će biti mudrosti i načina da naši gradovi bilo da se radi od malog grada do do metropole to središta koja su nekad bila žarište građanskog života, mladeži, starijih osoba gdje su se nudili raznoliki sadržaji. I ono što je kolega Klarić rekao, upravo oni i govornik prije vas, oni koji su stvorili gradove, dakle mali obrtnici, dakle znamo i kako su nastali gradovi, danas zjape prazni, prazni su a na njima bijeli papiri i kratica ZRP. To je svojevrsno zrpanje Hrvatskom, ali ne zerpanje. Zatvoreno radi preuređenja. Znamo da se radi o tome da nisu platili najamnine, moraju ići vani ili su propali obrti. Jedna Njemačka takve svoje gradove upravo da bi sačuvala jer je neki dio s obzirom na velike centre i neke stvari se ne mogu izmijeniti, ali može im se doskočiti, ponuditi nešto. Upravo ovo o čemu su kolege govorili. Ja mislim da se svi oko toga možemo oko toga možemo složiti. Naime, jedna Njemačka upravo da bi očuvala stare zanate koji su neisplativi, čak jedinice lokalne samouprave financiraju, sufinanciraju te stare zanate jer to doprinosi razvoju turizma. Dolaze turisti vidjeti kako su se nekad pravili lonci, dakle čitav niz manufaktura što je apsolutno neisplativo. Dakle ne samo da su ti zakupi ukoliko se radi o vlasništvu jedinica lokalne samouprave simbolične naravi nego se čak sufinanciraju da bi se ti stari zanati održali i na taj način održao život u tim gradovima, u središtima gradova ali prije svega opet radi ekonomskog interesa, radi urbanog turizma koji sve više, nekada je bio turizam samo na pustim mjestima, na obalama, danas je urbani turizam u svim zemljama značajni dio BDP-a. smatram da ovim prijedlogom zakona će se prije svega omogućiti, kao što je rekla poštovana zamjenica ministra, jedno cjelovito uređenje zakupnih odnosa za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave, da se on i usklađuje sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i da pojedine, možda da se samo vrlo kratko osvrnem na neke odredbe koje smatram naročito važnim, da se prije svega propiše kao što je to u članku 2. dužnost zakupnika upravo o o ostvarenim obvezama. Dakle da se jasno razgraničavaju kriteriji koji su često bili predmet pogovaranja i ogovaranja ne samo na državnoj razini nego još više u jedinicama lokalne samouprave zašto je netko dobio prostor, zašto netko nije dobio prostor. Na kraju krajeva, ovo su jedni unificirani uvjeti kojim točno netko zna u kakvu utakmicu ide, da li mu se to isplati, da li može. Dakle i ovaj koruptivni element koji je često ovdje bar bio predmet kažem pogovaranja, ogovaranja da se rade tu o takvim stvarima se otklanja, a to je za naše zdravlje nacije itekako važno. Ja ću još jedanput ponoviti što sam i u replici odgovorila jednom kolegi, dakle ovo je pitanje plaćanja urednosti svojih obveza. Ako vidimo da je ovdje sada podaci svega 68, to još uvijek zvuči puno 68 zakupnika koji su bespravno, dakle ne plaćaju ili su sami ušli bez ikakvog pravnog osnova u takve prostore bilo jedinica lokalne samouprave ili oni koji se nalaze u vlasništvu države, taj koliko god se netko čudio tom broju samo prije nekoliko godina taj broj je bio drastično, I još nešto, mi ćemo sigurno u dogledno vrijeme, ubrzali smo postupke radi efikasnosti, radi čistoće poslovanja, morati iznaći ovo rješenje koje u svijetu postoji, koje upravo rješavaju određeni ili odjeli, vidjet ćemo jedan način kako da takvi sporovi ne traju dugo. Recimo u Zadru jedan prostor tek se riješio nakon 23 godine, bio je sukob vlasništva između bivše jedne propale tvrtke i samog grada. Prema tome, evo brzina rješavanja postupaka, pogotovo u ovoj stvari je vlasništvo kažem koliko je predmet na sudu toliko godina ili ukoliko on nije u funkciji je samo teret za vlasnika. Prema tome i država i jedinica lokalne samouprave može biti i dobar gospodar ukoliko su dobri kriteriji i ukoliko se upravo poštuju prava i obveze. Mislim da to ovim prijedlogom zakona dobivamo i značajno se unapređuje sadašnje stanje. Hvala lijepa. Tomislav (HDZ)** Kolegice Ingrid Antičević-Marinović, mi možemo podržati zakon i ovakav kakav je, ali on ne rješava bit problema. Ja sam u svojoj raspravi pokušao govoriti malo šire od onog što propisuje ovaj zakon uz ove korekcije koje su banalne i minimalne nećemo riješiti problem, ali dobro bi bilo da se ugrade ovo o čemu smo govorili i mi i udruga gradova. Međutim, vi ste tu spomenuli 2000. i one godine prije i da ste vidjeli nekog tko popisuje, kako se popisuje državna imovina. Državna imovina nije ni u ovom trenutku popisana. Toliki je nered koji će bit prvo nerješiv u godinama, prvo zbog nesređenog katastra, gruntovnice, svega onog o čemu vi dobro znate. Drugo, nered koji je unijela uredba Vlade svojevremeno da se sve ono što je do '91. bilo van prostornih planova tadašnjih, van građevinskog područja automatizmom knjiži na Republiku Hrvatsku. I onda smo dobili situacije da su državna odvjetništva bez uopće pogleda na terenu o čemu se tu radi knjižila po polovice groblja u naseljima na vlasništvo RH. Da su prema ono što je bilo upisano kao socijalistički savez radnog naroda Republike Hrvatske pa su i domove kulture i ne znam što sve drugo knjižili na RH. I dalje od toga se nikamo nije išlo, a svi ti objekti, svi ti prostori i sva ta zemljišta se nalaze unutar jedinica lokalne samouprave u onim kvadraturama u kojima jesu. I da bi apsurd bio veći, jedinice lokalne samouprave su donijele nove prostorne planove, tim prostornim planovima odredile namjenu prostora ali je vlasništvo opet ostalo bez obzira jel' se sve računa što je bilo do '91., a što kasnije. I onda da bi se to zemljište stavilo u funkciju, da bi se gradila groblja, vrtići, ceste ili ne znam što drugo onda se mora tražiti to zemljište od RH. I problem I problem je u tome što se to zemljište traži i čeka se da ga se dobije po dvije, tri godine jer jednostavno nema tko to riješiti ili su ne znam kakvi papiri sve potrebni, nesređeni imovinsko-pravni odnosi u katastrima, gruntovnicama, na čitavom terenu RH i dovodimo se u situaciju da nam to sve stoji i propada i da nam mladi ljudi odlaze. Cilj svega ovoga o čemu ja govorim je samo to radno mjesto za jednu osobu, za dvije, za tri, za pet, za deset i promišljanje kako ćemo te mlade ljude ili one starije, nezaposlene zaposliti. Ovo o čemu vi govorite ima svoje lice i naličje. Dakle, ne treba zaboraviti razdoblje gdje se pravni osnov za knjiženje izmišljao, za knjiženje i kako se dokopati državne imovine. Ali stoji i ovo, da je onda kako je konačno država, to je bila odluka i Vlade i jedne i druge u međuvremenu nakon 2000. da država izvoli knjižiti svoje vlasništvo. Pa sudovi nisu imali, nisu bili uknjiženi u gruntovnici, imalo je, bilo je i takvih slučajeva. Međutim, događa se i ovo se država knjižila na privatnom vlasništvu, na vlasništvu jedinica lokalne samouprave. O tome postoje svjedočanstva pred brojnim sudovima za bilo da se radi o brisovnoj tužbi ili tužbi za utvrđenje vlasništva. Međutim, jednako tako stoji i pravo i obveze svakog vlasnika jedinica lokalne samouprave da je bilo dovoljno vremena da knjiži svoje vlasništvo. Na kraju krajeva, mi smo koliko puta mijenjali Zakon o zemljišnim knjigama kako bi produljili rokove u kojima su građani bilo građani ili pravne osobe bile dužne uknjižiti svoje vlasništvo. Čak je bilo pod prijetnjom pa smo kasnije to mijenjali, prijetnjom gubitka vlasništva. Hvala lijepa. Pa kolegice Ingrid nemojte me krivo shvatiti ali reći ću da ste vi jedna jako zapaljiva ovako žena pogotovo kada netko govori … …/Upadica Zgrebec: Kolega!/… … iz ovog suprotnog tabora HDZ-a. Dakle, ne znam zašto to doživljavate odmah kao napad. Ja govorim doista kao čelnik bivši jedinice lokalne samouprave i kolega koji dolazi iz jednog grada gdje doista razumijem ovu problematiku, ali istovremeno i shvaćam da i vi razumijete kao bivša ministrica pravosuđa također. Ali mi smo na onom rangu gdje vi kao ministri ne vidite tu problematiku kao mi koji dolazimo upravo sa izvora problema, izvora informacija. Nemojte se tako odmah zapalit za nešto … nemojte. Svatko govori kako misli da treba govoriti./… Molim vas šta je tu sporno? …/Upadica Zgrebec: Sporno je kako ocjenjujete kako netko izlaže./… Ja govorim u tome kontekstu da se uzruja, da se jednostavno. …/Upadica Zgrebec: Pa šta onda, neka se uzruja!/… Pa dobro i ja mogu reći da se zapalila na tu temu. Zašto ne bih mogao o tome razgovarati. Nisam razgovarao o ničem drugom, a to što vama smeta to za mene uopće nije tako bitno i ne mislim u tome kontekstu kako vi mislite. Prema tome, jedinice lokalne samouprave trebaju itekako surađivati sa DUDI-em i DUDI se mora spustit na tu razinu da što prije razriješi određene probleme. U mome gradu Pleternici godinu i pol dana je prošlo, dakle od zahtjeva za jednim prostorom upravo kojim ste i vi govorili. Neki gradovi da, doista su to možda i zloupotrebljavali. Ali oni gradovi koji za to imaju potrebu, koji nemaju sredstava u svojem proračunu imaju potrebu za tim prostorom, a jednostavno ne mogu do njega doći. A reći ću vam samo jedno, da se krov složio od tereta, od snijega, nitko ga ne održava i pitanje je tko će nastradati od prolaznika. A istovremeno grad bi sotim znao gospodariti ali evo ne može nikako doći u priliku da postane ili vlasnik ili na bilo koji drugi način da ga DUDI nagradi sa takim prostorom. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ingrid Antičević-Marinović, odgovor na repliku. Ovako kolega, prije svega moramo zadržati bez obzira kako ističemo različitost mišljenja i različito ocjenjujemo neke događaje bilo da se sada događaju ili da su se događali u prošlosti neku razinu. Ipak ste vi dugogodišnji zastupnik i tako trebate i postupati. Međutim, evo nema mjesta čuđenju ali ima mjestu zgražanju. Prije svega, kad ste se vi usudili reći ovoj vlasti da ne zna upravljati državnom imovinom, a vaše neznanje, odnosno vi nama pripisujete neznanje jer ne znamo i nećemo pretvarati državno u privatno kao što ste vi činili. Molim vas! Dozvolite da kolega Đurović iskaže repliku, a izađite van ako imate potrebu raspravljati dalje.

Htio sam reći da taj koncept to je bilo vrijeme kakvo je bilo. Vrijeme se promijenilo, možemo se vraćati unazad stalno međutim sad je država opterećena s tom brojnom imovinom i možda jest taj koncept sada će smanjiti koruptivnost i povećati transparentnost ali prilično sam siguran da zapravo neće riješiti problem opterećenja i opterećenja i neiskorištenosti te imovine koja je državi na raspolaganju. Jednostavno to se na taj način neće uspjeti riješiti. Možda će zaustaviti ili više neće biti onakvih pojava kakve smo bilježili u desetljećima prije međutim jednostavno mislim da se na ovaj način upravo ne može riješiti ono o čemu ste govorili ta potreba da se da se iskoriste ti brojni prostori u malim gradovima, gradićima i slično, zadrži život u centru i tako. Jedini način, ja vjerujem da je, zapravo da se to prepusti lokalnoj samoupravi. Kako god okrenete, vi ovako možete zadržati, možete uspostaviti kriterije ali ti prostori se neće staviti u funkciju. Barem ne onom brzinom i na onaj način i onim potrebama koje zapravo postoje u tim sredinama. ako ćemo do kraja to postaviti pa ako ta lokalna sredina to stavi u funkciju na način da to iznajmi ili da to proda, ali da to proda po nekoj relevantnoj cijeni ili da to da nekome za kunu tko će neki tradicijski obrt tamo nastaviti ne predstavlja to zapravo štetu za državu. Jer u ovom trenutku dobar tih prostora nema neku veliku vrijednost, dobar dio je zapušten. za nekog našeg malog obrtnika koji je u Županji, koji je u Požegi, koji je u Đakovu, koji je u Vukovaru njemu je vrlo teško zapravo adekvatno sa DUUDI-jem provesti taj postupak da bi došao i da bi koristio neki lokalčić od 20-ak kvadrata u središtu svog mjesta. Pa dobro ja vjerujem, prije svega odajem vam priznanje što sami uviđate da će ovim prijedlogom zakona prije svega one natruhe i pokušaji korumpiranosti biti otklonjeni. To je već velika stvar. Ovo o čemu govorite pa sasvim je opravdana bojazan hoće li se to dogoditi ili neće se dogoditi. Ali govoriti unaprijed da sa svom tom imovinom najbolje će upravljati jedinice lokalne samouprave, neke hoće, neke neće. Recimo u Zadru, Zadar se dugo godina zvao grofovija. Sve je bilo, gotovo 70, 80%, ja ne znam točno postotak u vlasništvu odnosno u zakupu pa čak i u vlasništvu jedne te iste osobe i to prostora koji su nekada bili u vlasništvu društvenih ondašnjih poduzeća. Prema tome, to ovisi o tome da li je odgovorna jedinica lokalne samouprave ili nije. Ali to se onda ne može samo prepuštati nekakvoj ovoj ili onoj kadrovskoj kombinaciji. Moraju biti uspostavljeni kriteriji koji će onda onemogućavati a poticati one koji zaista žele tu imovinu staviti u službu vlastitih građana i napretka svoje vlastite jedinice lokalne samouprave. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice sa jednim dijelom vaše rasprave naravno da se može složiti, ali ono što vi na neki način stalno upućujete ovoj strani jest to da smo mi ovdje s ove strane, odnosno politike HDZ-a koristile se tim prostorima poslovnim i svim ostalim. Mislim da bi trebali biti malo onako realniji pa sagledati situaciju i u godini, odnosno dvije godine mandata a bogme i sad se koristite. I kažete da su naše kritike na to da država neće biti dobar gospodar. Pa pokazala se ova vlast da baš nije najbolji gospodar. I sami znate, unatoč svih zakona država ne isplaćuje plaće. Kako to? To nije dobro, jel' tako? To zaista nije dobro. Ali ono što sam ja htjela reći i ono za što ću se zalagati to su obrtnici. 5 godina je kratak rok. Zakupnine su ponekad jako visoke. Obrtnici ne smiju ulagati u prostore koji su u zakupu. Najprije su čekali da se imovina vrati, ona koja je u vrijeme jugoslavenske znači oduzeta, pa kad je taj lokal pripao, molili su Boga da dođe pod državu odnosno pod lokalnu upravu i dalje su bile zakupnine visoke ali ne smije se ulagati, ne smije se. Jedan mladi obrtnik kako će naslijediti svog oca, gdje i na koji način? A pored njega zatvorio se urar, stari urar u Zagrebu najpoznatiji, ali otvorio se otkup zlata. Pa jel' to normalno? Pa država bi trebala, sad nije bitno bila to ova vlast, buduća vlast, poticati razvoj obrtništva. I sami ste o tome govorili. I sami ste o tome govorili. I mislim da zbog toga i kolega kad je naš Klarić govorio i neke replike koje idu u tom smjeru da ipak treba uzeti u obzir što mi u stvarnosti želimo, ako znamo što želimo,

A kad sam govorila, nisam govorila kolegice o korištenju nego o otuđenju koje je bilo namješteno samo korištenju, o tome govorim. A toga je bilo do 2000. Ja to uopće ne bi bila spomenula upravo, da kolega govori ovoj vlasti koja poduzima sve u smislu sređenja te situacije a nagomilani problemi da je neodgovorna i da ne zna upravljati. E pa mi znamo to vaše znanje, to nama ne treba. Ajmo krenuti ovim putem pa ćemo vidjeti. Ovo je prvi korak ja vjerujem. A ako se ne ispoštuje ili onemoguće one jedinice lokalne samouprave koje žele razvijati obrtništvo, koje žele govoriti o onom o čemu ste vi govorili kolega, ja i mnogi drugi onda vidimo kako potaknuti i kako omogućiti. Oče li se ovaj zakon pokazati kao prepreka takvim savjesnim jedinicama lokalne samouprave? Završno zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt. hvala vam lijepo za raspravu. Dakle, mi smo svjesni problema koji se tiče neuređenih vlasničko pravnih odnosa, odnosa vlasništva na relaciji jedinice lokalne samouprave RH itd. no isto tako smo svjesni da je doseg ovoga zakona urediti zakupne odnose i mogućnosti kupoprodaje nekretnina u vlasništvu RH. I ovaj zakon ne može riješiti pitanje zatvaranja svih obrta, pitanje toga tko se uopće želi školovati za obrte, koliko ljudi se uopće posvećuje tom poslu itd. To ovaj zakon ne može riješiti. Ono što je bilo spomenuto na početku je pitanje ove uvodne odredbe članka 3. Dakle ja samo želim ponuditi razjašnjenje. napravili izuzetak od načelne odredbe po kojoj se prostori daju u zakup na temelju javnog natječaja. Postoji izuzetak, dakle na temelju javnog natječaja nije obaveza dati prostoru u zakup ukoliko ga koristi onaj zakupnik koji uredno ispunjava svoje obveze i njemu je zakupodavac dužan ponuditi sklapanje ugovora, dakle uređujemo obvezu da se taj poslovni odnos, odnosno zakupni odnos formalizira i uredi s tim da postoji izuzetak ukoliko je poslovni prostor potreban za obavljanje djelatnosti vlasnika, odnosno RH. Dakle, mi smo tu omogućili upravo onome koji ostaje unutra i radi poslove da tako i nastavi, dakle da se ne izlaže riziku javnog natječaja i drugih ponuda. Bilo je govora o tome da li država zapravo uopće želi biti vlasnik i koja je svrha toga da se bavi rentom. Ja bi ukazala na članak 33.taj članak uređuje uvjete za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu RH. Ti uvjeti su jasno postavljeni, oni u jednom djelu i štite ovo što je bilo apostrofirano vezano za obrtnike i za njihove nasljednike. Dakle, cilj je da obrtnik ima svoj prostor i on ima uvjete, odnosno određeni su uvjeti po kojima svaki obrtnik ili njegov čak nasljednik može kupiti taj prostor. Samo da zaključim kratko. Dakle, mi smo imali namjeru i to vjerujem da ćemo ovim zakonom postići postaviti one obveze i one uvjete po kojima RH odnosno jedinice lokalne samouprave imaju obvezu i u kojim rokovima urediti postojeće odnose. Naravno da nisu svi uređeni, ali oni će se urediti. Mi se možemo ne slagati oko toga da li je državni ured ured koji ima administrativne i opće ljudske kapacitete da to izvede. Mi smo ga osnovali sa tom svrhom i uvjereni smo da će to napraviti. Prema tome, mi vjerujemo da će državni ured to urediti. Nismo za varijantu kao što sam u obrazloženju prethodnom i rekla da se uvodi nekakav međufaza pa da se prije zakupa, prije prodaje prostori prepuštaju jedinici lokalne samouprave. Ili će se dati u zakup ili će se prodat. Ovo između zapravo dovodi do onoga o čemu smo prethodno razgovarali a to je neuređeno stanje. To svakako želimo izbjeći. Evo hvala vam lijepo. svjesni, kroz raspravu se vidjelo da smo svjesni ko je probleme i što može riješiti ovaj zakon. Praktički ne rješava jako puno, odnosno ne rješava uopće ove probleme sve o kojima smo mi govorili ali koji su vrlo bitni i odnose se na raspolaganja na način upravljanja s tom državnom imovinom. mi niste objasnili zbog čega ste uz ovakvo obrazloženje odbili ovu mogućnost procijenjene vrijednosti od strane sudskog vještaka s obrazloženjem da će to teretit nečiji proračun. Ako se, pa i u zakon se može ugradit ova da ti troškovi po sklapanju ugovora spadaju na teret zakupoprimca. To je jedna stvar. Druga stvar je amandman koji je dala Udruga gradova na ovaj prijedlog zakona. O njemu se, ja nisam čuo barem očitovanje zbog čega ne i ova mogućnost jedinicama lokalne samouprave da za udruge koje djeluju na području te jedinice lokalne samouprave bilo da imaju ne znam nekakvi zdravstveni, socijalni, kulturni, sportski ili već kakav karakter zbog čega se ne bi moglo omogućiti jedinicama lokalne samouprave, ne znam udruzi umirovljenika ili podružnici penzionera, zbog čega ne omogućit korištenje tog prostora sa ugovorom ali bez nekakvog plaćanja? Jer i tako i tako se takve udruge financiraju iz proračuna. Pa onda dolazimo do prelijevanja šupljeg u prazno. A tu je onda i pitanje ovog poreznog djela koji je nametnu na onu cijenu koju smo imali plaćanje i PDV-a koji prije nije bio. Odgovor na repliku zamjenica ministra Sandra Artuković Kunšt. nisam taj prijedlog prihvatili jer Vlada je donijela uredbu o utvrđivanju vrijednosti nekretnina a onda posljedično imamo dakle parametre na kojima ćemo na jedinstven način urediti pitanje cijena. Nije stvar u tome i isključivo jedino da li se povećavaju troškovi, nego je stvar toga da postoji sada važeća uredba i tu uredbu nismo mijenjali, zapravo ona je temeljna uredba, odredba da se ugovara zakup na temelju tržišnih tržišnih cijena. Mislimo da nitko zapravo u Hrvatskoj ne bi trebao željeti da se tržišna cijena mijenja. Ona je tržišna i nju je tržište odredilo i smatramo da ne može postojati nikakva vještak ili nikakav treća osoba koja bi u odnos tržišta trebala utjecati. Ovo što se tiče povjeravanja prostora jedinicama lokalne samouprave za određene djelatnosti to nije predmet Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora nego predmet Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom. Prema tome, o tom sad u ovom trenutku ne mogu odgovoriti. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege sutra ćemo nastaviti u 9,30 raspravom o konačnom prijedlogu Zakona o osobnoj iskaznici. Hvala lijepa. Doviđenja.